Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državna tajnice. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici, pred vama je po hitnom postupku prijedlog da se izmijeni i dopuni Zakon o trgovačkim društvima kao naš krovni zakon koji regulira statusne oblike i način poslovanja trgovačkih društava u pravnome prometu. Vi znate da je taj zakon donesen krajem '93. godine, a stupaju na snagu 1. siječnja '95. godine. Dakle, već imamo dvanaest godišnju praksu primjene toga zakona i on se u praksi naravno uz početne poteškoće kod primjene svakog novog zakonodavstva pokazao dobrim zakonom koji je dobar okvir za poslovanje naših pravnih subjekata. Zapravo donošenje toga zakona kod …/Govornik se ne razumije./… samo jednu digresiju i kratkog podsjećanja na povijest je značilo zapravo ponovno uvođenje trgovačkih društava u naših pravni sustav jer su ona bila postojala kod nas još iz zakona iz 1875. godine, pa je naravno kroz, za vrijeme komunizma i područja samog socijalizma to bilo regulirano zakonom o poduzećima. Dakle, vratili smo se našim korijenima donošenjem, odnosno stupanjem na snagu Zakona o trgovačkim društvima. Ovaj zakon je mijenjan u međuvremenu zapravo samo dva puta '99. godine i 2003. godine. Ove izmjene 2003. godine su bile uvjetovane uglavnom, bilo je dakako i drugih razloga ali uglavnom činjenicom da se Hrvatska na putu pridruživanja Europskoj uniji mora postepeno usklađivati sa pravnom stečevinom Europske unije na svim područjima društvenoga života uključujući područje poslovanja trgovačkih subjekata. Tako da su se uglavnom te izmjene odnosile iz 2003. godine na to područje. Tada nismo u potpunosti se uskladili sa svim direktivama, sa svim …/Govornik se ne razumije./… zakonodavstvom Europske unije smatrajući da možemo, to imamo dovoljno vremena činiti postepenije tako da se ovim prijedlogom zakona u prvom redu dodatno usklađujemo s tim da moram napomenuti da se ovim prijedlogom zakona koji je sada pred vama usklađujemo i sa međuvremenu donesenim sekundarnim zakonodavstvom, direktivama koje je donijela Europska komisija odnosno usvojile zemlje članice Europske unije. Naime, ovo područje je izuzetno Neprestano se mijenja ta pravna stečevina direktive. Dakle, to je područje koje se mijenja i u samim zemljama članicama Europske unije pa i Hrvatska na svom putu, a i kad postane zemlja članica morat će to odgovarajuće implementirati u svoje zakonodavstvo. I možda kao kurizitet jer mi često govorimo o promjenama zakona kako to nije dobro i nije dobro osobito kada je riječ o postupovnim zakonima. Ali recimo Njemačka, zemlja koja je nama bila uzor u pisanju ovoga zakona, kao koja je inače ostavila snažan pečat u srednjoeuropskim zemljama i njihovom pravnom krugu gdje je od 2003. godine svoje zakonodavstvo, trgovačko zakonodavstvo mijenjala tridesetak puta. Kako kad je usklađivanje takvo da bi i ona na kraj sve raznim aferama, stečajevima i zlouporabama. Ne treba tražiti ispriku niti opravdavati činjenicu da se to i kod nas događa i da sustav mora na to reagirati, nego samo napominjem da čak i u zemljama na koje se često pozivamo uređenim zemljama takve zlouporabe usprkos zakonskim mehanizmima nisu nemoguće. I zato i zemlje članice, a kroz svoje zakonodavstvo, a i kroz zakonodavstvo Europske unije pokušava tome stati na kraj. Tako da se kroz izmjene ovoga zakona, dakle usklađujemo dodatno sa “acquisom“ – pravnom stečevinom zemalja članica Europske unije na ovome pravnom području. Zatim, da se usklađujemo u onom dijelu gdje trebamo spriječiti zlouporabe u gospodarskom poslovanju recimo na području pranja novca, uklanjamo vrijednosne papire na donositelja kako bi se dakle spriječila mogućnost zlouporaba na tom pravnom području. Zatim, treba omogućiti, uskladiti ovaj zakon sa prije raspravljenim zakonom koji treba omogućiti što se tiče uprava trgovačkoga društava mogućnost da trgovačko društvo odluči svojim statutom, dakle to je njegov izbor da li će imati monistički ili idolistički koncept. Znači, da li će imati po svom statutu i upravu i nadzorni odbor ili samo upravni odbor. Zatim se uređuju pitanja vezano uz …/Govornik se ne razumije./… društva kapitala koja do sada nisu bila uređena, a nisu i dalje uređena računovodstvenim propisima i dakako i na žalost korištena je prigoda da se uklone neke didakcijske pogreške ili izmjene koje je praksa pokazala nužnim i potrebnim. Uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je u kratko i u bitnome o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koja se predlaže ovim konačnim prijedlogom. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora dao je je 4 amandmana na ovaj tekst zakona koji su nomotehničke prirode. Popravljaju ga u izričaju i Vlada Republike Hrvatske će ove amandmane prihvatiti. Zahvaljujem. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe predsjednik odbora poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažena gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 58. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 23. kolovoza 2007. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama hrvatsko zakonodavstvo usklađuje Europske unije osobito u pogledu izmjena do kojih je došlo u europskom pravu nakon izmjene i dopune zakona iz 2003. godine. Predloženim izmjenama ispunjava se međunarodna obveza Republike Hrvatske u vezi s borbom protiv pranja novca, daje se mogućnost izbora između dva različita ustroja trgovačkih društava, uređuju se pitanja vezana za rezerve društva kapitala i ispravljaju se redakcijske i druge greške. Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za europske integracije? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, Konačni prijedlog, tj. jedan vrlo, vrlo bitan zakon. Ovim Zakonom regulirana su sva statusna pitanja vezano za trgovačka društva u Republici Hrvatskoj. Moramo znati da taj Zakon zajedno sa Zakonom o obveznim odnosima zaista regulira gotovo sva pitanja vezano za funkcioniranje gospodarstva. Zakon o trgovačkim društvima određeni su oblici trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj po principu numerus clausus to znači ono što je određeno zakonom moguće je samo da funkcionira u praksi, nikakvih drugih oblika izvan ovog Zakona nema. Definitivno najrasprostranjeniji oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj je društvo sa ograničenom odgovornošću. Imamo dionička društva, imamo komanditna društva, javna trgovačka društva, gospodarska udruženja, trgovce pojedince. Po Zakonu o obrtništvu imamo obrtnike. I to su sudionici koji posluju na našem tržištu. Stoga ovaj Zakon o trgovačkim društvima koji kada je došao došao je nakon Zakona o poduzećima koji je prvi zapravo otvorio jedan oblik načina funkcioniranja putem poduzeća na gospodarskom tržištu i koji je relativno na skroman način regulirao pitanja osnivanja poduzeća. Sve je to prepustio zapravo osnivačkim aktima. Zakon o trgovačkim društvima koji se naslanja na njemačku i austrijsku tradiciju doista je vrlo detaljan i vrlo je precizno regulirao sve vezano za status trgovačkih društva. To znači od načina osnivanja, od sjedišta, od predmeta poslovanja, od tvrtke, od načina zastupanja, uprave, upravljanja trgovačkim društvima, prestanka, likvidacijom i sva druga bitna, bitna pitanja. Međutim, nakon što je Zakon o trgovačkim društvima kod nas donijet i naravno zaživio uz ove izmjene koje je državna tajnica i navela pa i u Njemačkoj koja nam je bila na neki način uzor neke stvari su se promijenile i naravno da i mi moramo pratiti te trendove, sve ono što se u Europskoj uniji dešava u ovoj oblasti, u ovom segmentu moramo i mi prihvaćati i unositi u naše zakonodavstvo. Stoga danas je ovdje pred nama Zakon, Izmjene Zakona o trgovačkim društvima koje su poprilično obimne i dobro je zapravo da nam, da u samim izmjenama stoji da će se izdati pročišćeni tekst, jer definitivno teško bi se bilo snaći nakon ovih izmjena u onom aktičnom tekstu u jednim, drugim izmjenama i sada ovima. Sve te izmjene možemo svesti u nekoliko kategorija, po meni koje su najključnije i najbitnije izmjene ovog društva. Definitivno ovim Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima brišu se one odredbe koje se odnose i koje reguliraju dionicu na donositelja, kod dioničkog društva. Dionice na donositelja to je jedna vrsta dionica koja se prenosi tradicijom, dakle fizičkom predajom iz ruke u ruku koja nije toliko transparentna kao što je dionica na ime. I stoga ovo je zapravo naš prilog i ispunjavanje naših obveza u jednoj borbi protiv pranja novca. Druga vrlo bitna, ja bih rekao možda i najbitnija promjena koja se ovim Zakonom predlaže to je uvođenje drugačijeg načina upravljanja dioničkim društvom. Do sada ovim Zakonom kako imamo regulirano imamo regulirano da se dioničkim društvima, to je jedan dualistički princip, imamo glavna tijela ili organe upravljanja u dioničkom društvu, to su glavna skupština, nadzorni odbor i uprava. Po sadašnjoj definiciji uprava vodi društvo. Nadzorni odbor nadzire poslovanje, nadzire poslovanje i rad samog društva, provjerava financijska izvješća, daje glavnoj skupštini mišljenje da li su financijska izvješća odgovaraju stvarnom stanju poslovanja društva, da li su korektno napravljena, daje glavnoj skupštini mišljenje u upotrebi dobiti, i takve stvari. Međutim, danas uvodimo, danas dakle ovim izmjenama uvodimo nešto bitno novo, uvodimo ono što znači u zemljama Europske unije postoji, a to je monistički način upravljanja dioničkim društvom. Ovo je stvar koja zaista je čini mi se mogla bi biti od velikog interesa jer vidimo ove dane da mnogi naši građani postaju dioničari i vrlo su zainteresirani da način upravljanja dioničkim društvima bude što efikasniji, što bolji kako bi oni sutra mogli ostvariti sve veću dobit i participaciju u dobiti koju će, na koju će imati pravo temeljem stjecanja dionica. Ovaj monistički način upravljanja koji se predlaže ovim Zakonom govori sljedeće. Nema više nadzornog odbora koji nadzire poslovanje društva, koji nadzire upravu, nego postoji upravni odbor trgovačkog društva. Upravni odbor to je tijelo koje zakon sada precizira, kaže on vodi društvo. On vodi društvo na način da donosi one glavne odrednice poslovanja i taj upravni odbor bira izvršne direktore koji vode poslove društva. Dakle upravni odbor on vodi društvo, a izvršni direktori vode poslove društva. To je bitna razlika. Jer dosadašnji način, nadzorni odbori oni su zaista provodili samo nadzor, iako imali su i određenu upravljačku uvjetno rečeno upravljačku funkciju kada su davali suglasnost na pravne poslove koje je uprava sklapala, koji su prelazili određenu vrijednost koja je bila određena u statutu. koja je bila određena u statutu. Dakle ovo je jedan način funkcioniranja dioničkog društva koji postoji u zemljama Europske unije. Trgovačka društva će se sada po sadašnjem našem zakonu kada ga izmijenimo moći odlučiti da li će primijeniti dualistički ili monistički pristup. Također vrlo bitna, vrlo bitna stvar koja se ovim Zakonom uvodi su odredbe o prekograničnom spajanju i pripajanju društva. Sutra kada budemo u Europskoj uniji dešavat će se da će neko naše društvo se pripojiti sa nekim društvom koje ima sjedište u nekoj drugoj zemlji članici Europske unije, da će se spojiti, da ćemo mi pripojiti nekoga iz tih zemalja članica Europske unije. I sada u ovom Zakonu imamo regulirana pravila kako će se to provoditi. Ono što je također bitno Zakon je prilično obima, međutim veliki dio zapravo se odnosi i na redakciju tekstu. I čisto bi sve one greške koje su bile u u prethodnim izmjenama sada se popravljaju i sada preciziraju. Mnoge stvari koje su u sudskoj praksi bile sporne, gdje su se rješavali radi nedovoljne reguliranosti pa su se rješavale na jednom trgovačkom sudu ovako, na drugom trgovačkom sudu na drugačiji način, sada se Zakonom vrlo precizno reguliraju. Samo ću spomenuti jer je uvijek dvojbeno kada uprava dobiva legitimitet. Da li onda kada se upiše u registar nadležnog trgovačkog društva ili danom kada nadležno tijelo, dakle nadzorni odbor donese odluku o imenovanju. Sada tu više nema dvojbe nego uprava je legitimirana tada kada odluka bude donijeta bez obzira kada će biti upisano u registar nadležnog trgovačkog suda. Također ima jedna vrlo bitna novina, a rekao bih da je i vrlo aktualna uz uz nastojanje i želju svih ovih naših građana da postanu dioničari i sutra ostvare jedno od onih prava koje dionica nudi, a to je pravo na sudjelovanje u diobi dobiti, to je članak 38. koji kaže, on se naslanja na važeći članak 223. i gdje se dodaje stavak 4. koji kaže: "Ne odredi li glavna skupština odlukom o upotrebi dobiti dan kad dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende određene tom odlukom koji ne smije biti kasnije od 30 dana nakon dana donošenja odluke, dioničari stječu prema društvu tražbine na isplatu dividende istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Stjecanjem od strane dioničara, tražbine za isplatu dividende odvajaju se od dionica ostvarenjem prava iz kojih su nastale. U odluci o isplati dividende može se odrediti dan dospijeća tih tražbina koji ne može biti po isteku roka od 30 dana od kada su ih dioničari stekli. Ne odredi li glavna skupština dan dospijeća tražbina, oni dospijevaju istekom 30 dana od dana kada su stečene." Dakle preciziran je dan kada se stječe tražbina na isplatu dobite temeljem dionice koju netko ima. Hrvatska demokratska zajednica, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj zakon, smatramo da njime unosimo pravne stečevine Europske unije, da njime bitno obogaćujemo naš pravni sustav, naše statusno pravo vezano za trgovačka društva. Smatramo da će ovo uvođenje monističkog modela upravljanja dioničkim društvima biti itekako prihvatljivo i za mnoga naša dionička društva, da je efikasnije i na koncu u razvijenim razvijenim zemljama postoje dobra iskustva vezano za takav način upravljanja dioničkim društvima. Ako se prisjetimo da smo ne tako davno donijeli i izmjene zakona o sudskom registru gdje smo ja bih rekao napravili jedan zaista veliki iskorak pa smo omogućili da kada dolazi do statusnih promjena u trgovačkim društvima, da kada osnivači i druga nadležna tijela iz trgovačkih društava dođu kod javnog bilježnika, naprave sve dokumente i ti dokumenti se pritiskom tipke "enter" na kompjuteru, dakle isti dan nađu u registru trgovačkog suda, kada to povežemo sa ovim izmjenama, mislim da smo u ovom segmentu trgovačkog prava zaista zaista napravili jednu jako dobru pravnu infrastrukturu. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog Zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Klub Hrvatske stranke prava neće podržati donošenje ovoga zakona, znači Zakona o trgovačkim društvima jer smatramo da je to neodgovorno ponašanje hrvatske Vlade. Naime riječ je o zakonu najbitnijem za funkcioniranje trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Riječ je o zakonu koji ima 172 članka, o zakonu koji bi trebao stupiti na snagu 1. travnja 2008. godine i znači Vladi je trebalo skoro četiri godine da pripremi izmjene i dopune ovoga zakona, a vjerujem da ni većina članova Vlade nezna što stoji u odredbama ovoga zakona vezano za rješavanje svih bitnih pitanja za funkcioniranje trgovačkog društva, a pitanje je koliko je i nas zastupnika ovdje koji jesmo u sabornici i oni koji nisu u sabornici, pročitalo ovaj zakon i koliko zna odgovoriti na pitanja koji je uopće sadržaj ovoga zakona i kako i na koji način će se pitanja koja su bitna znači za funkcioniranje trgovačkih društava u Hrvatskoj, kako su utvrđena odredbama ovoga zakona i kako će biti u Hrvatskoj ovo pitanje kako će funkcionirati kada zakon stupi na snagu 1. travnja 2008. godine. Naime, prema podacima i Vlade, područje djelovanja Zakona o trgovačkim društvima najbolje opisuje podatak da je sa danom 31. svibnja 2007. godine u Republici Hrvatskoj bilo u sudskom registru upisano 373 društva sa ograničenom odgovornošću i tisuću 741 dioničko društvo. Uzme li se u obzir broj članova tih društava, vidljivo je da zakon neposredno uređuje odnose koji se tiču vrlo velikog dijela stanovništva i pravnih osoba. Znači tiče se velikog broja stanovništva i pravnih osoba i mi to donosimo u hitnome postupku umjesto d danas obavimo prvo čitanje, da se u međuvremenu bez obzira što je to P.Z.E. propis, da se u međuvremenu i svi oni na koje se ovaj zakon odnosi, mogu pripremiti, da daju odgovarajuća rješenja rješenja koja će popraviti i one stvari koje jesu sad aktualne u Hrvatskoj vezano za funkcioniranje trgovačkih društava kako bi dobili zakon koji će biti primjenjiv i da znamo zašto u biti glasujemo. Jer većina će na kraju glasovati za nešto, a uopće nezna što u tome zakonu piše, a odlučuje se znači o sudbini 118, 119 tisuća trgovačkih društava. Prema tome, to je dosta neozbiljno i poglavito kada to moramo donositi na ovoj znači zadnjoj sjednici V. saziva Hrvatskoga sabora. Dapače, neće se postići ciljevi koji su kazani, koja je svrha donošenja ovoga zakona nego ćemo samo nešto koje će idući saziv Hrvatskoga sabora sigurno trebati mijenjati, s obzirom da nismo ni vidjeli simulacije svih tih odredbi i svega ostaloga. ovi dijelovi oko upravnog odbora, njegove nadležnosti i obveze, nisu uzete po primjeru upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju koji se smatra znači neodgovornim za bilo što što se napravi, a što je pozitivno normalno, oni iza toga stoje i u tom smislu spremni su reći mi smo to radili. Prema tome, predlažem da obavimo danas prvo čitanje i da se omogući idućem sazivu Hrvatskoga sabora da donese ovaj zakon jer će imati dovoljno vremena s obzirom da bi Zakon trebao stupiti na snagu u travnju, znači nećemo ništa izgubiti dapače bit ćemo odgovorni i nećemo se pridružiti ovom dijelu zakovnog stampeda kojeg smo do sada ovdje u Hrvatskom saboru nego ćemo se odgovorno se ponijeti prema ovom najbitnijem pitanju vezano za sva pitanja koja se odnose na trgovačka društva, statusna i druga, dakle ovaj je Zakon zajedno sa Zakonom o obveznim odnosima koji je Ustav u smislu gospodarskog poslovanja i statusnih i drugih pitanja vezano od upisa u registar, poslovanja i djelovanja samih trgovačkih društava. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu, poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ja bih govorila skoro otprilike na isti način kao što je to učinio moj kolega, naime. Ovo je ogledni primjerak kako funkcionira reforma na ovom zakonu o trgovačkim društvima. Slovenija je tek prije godinu i pol dana donijela ovaj Zakon ali nakon kvalitetne i temeljite javne rasprave što ovdje nije slučaj. Mene bi zanimalo gdje je tu provedena javna rasprava o jednom od najvažnijih zakona za funkcioniranje naših hrvatskih poduzeća. 172 članka se mijenjaju, pokrivaju 118 tisuća 333 društva sa ograničenom odgovornošću i doista sve kritike koje su već od jutro iznesene apsolutno su na mjestu. Zašto sada na brzinu to je definitivno glavna kritika, neka ovaj Zakon ide u prvo čitanje, tiče se brojnih stvari. Treba dati odgovarajuća rješenja vezana za organizacijsko ustrojstvo upravnih odbora, za ravnopravni status izvršnih direktora u D.D.- u i D.O.O.-u. Treba jasno rapsraviti položaj predsjednika uprave odbora i glavnog izvršnog direktora, treba definirati jasno plaće i naknade i nagrade članovima upravnih odbora, menađerske ugovore i osiguranja od položajne odgovornosti za ne izvršene direktore. Sve su to pitanja koja koja se tiče i statusno pravnih odnosa i radno pravnih odnosa i organizacijskih a posebno konzekvenci gledano glede operativnog vođenja i nadzora nad poslovanjem, koje predlaže ovaj Zakon Zakon o trgovačkim društvima. I zato, vrlo ću biti kratka mislim da ovo treba biti prvo čitanje, temeljito raspraviti između prvog i drugog čitanja, javnu raspravu napraviti i uključiti što više sudionika i onda dobiti kvalitetan zakon a ne na brzinu donositi zakon tek toliko da bi se ispunila forma pred Europskom komisijom. Hvala. Poštovani zastupnik Kruno Peronja. o trgovačkim društvima potvrda jednog dinamičnog razvoja upravo rada Hrvatskog sabora i hrvatskog zakonodavstva. vrlo dobro je za ponoviti i detalj da smo zakonom o trgovačkim društvima kao temeljnim propisom uređenja odnosa u gospodarstvu donijeli 93. koji je počeo primjenjivati 95. a da su prvi put tim zakonom uređena, nakon 1875. godine. Zakon o trgovačkim društvima kao što je opće poznato rađen je po uzoru na rješenja koja su prihvaćena u pravnim sustavima srednje Europsko pravnog kruga koji je temeljen na Njemačkom pravu i od svog donošenja praktično ozbiljnije mijenja samo 2003. uz neke prije neznatne promjene. Vrlo bitne promjene koje se ovdje donose jest sukladno i sa našim donesenim programom u borbi protiv korupcije, protiv pranja novca, da su se ovdje predvidjela rješenja kako ina koji način se upravo boriti protiv pranja novca i to na način kako bi se iz Zakona uklonili vrijednosni papiri na donositelja, također bitna novina koja će u praksi praktičarima olakšati posao na koji način i kako primjenjivati, do sada je bila primjena dualističkog sustava upravljanja dioničkim društvima, a u državnim članicama Europske unije u pogledu ustroja dioničkih društava prevladava korištenje upravo monističkog sustava, bez obzira da li je to … dopušteno ili kao mogućnost izbora, što će u bitnome urediti i dionička društva u Republici Hrvatskoj i omogućiti slobodan izbor između ta dva sustava upravljanja. Ono što jest olakšanja i ono što se do sada uvidjelo upravo je potrebno uvesti i rješenja o prekograničnom spajanju i pripajanju radi stvaranja uvjeta slobodnom prekograničnom pružanju usluga koje je potrebno stranim poduzetnicima kako bi mogli jednokratno i povremeno obavljati poslove a ne težiti da se osnivaju podružnice što stvara jedan dugi bespotrebni administrativni rad trgovačkih sudova i njihovih registarskih odjeljenja. Također je to potrebno u skladu sa Europskim zahtjevima pune transparentnosti propisati način sastava i objave izvještaja o stanju društva.

uobičajenog poslovnog iskustva na tom pravnom području potrebno je svakako obzirom na kakvoću primjene trgovačkih društava u ostvarenju poduzetništva pronaći odnosno ujednačiti sudsku i poduzetničku praksu kako bi se jasnijim propisivanjem tu opasnost uopće otklonila. Dakle, predloženim izmjenama i dopunama ispunjava se u cijelosti obveza Republike Hrvatske u vezi s borbom protiv pranja novca, daje se mogućnost izboru između dva različita ustroja dioničkih društava, uređuju se pitanja vezana za rezerve društva kapitala, ispravljaju se redakcijske i neke druge pogreške, stoga treba ovaj Zakon i ovu izmjenu Zakona o trgovačkim društvima donijeti kako bi se omogućilo upravo olakšanje poduzetničkog rada ali i svih onih koji sudjeluju u takvim predmetima olakšalo donošenje valjanih odluka. Hvala. Hvala. Završni osvrt državna tajnica ministarstva pravosuđa Snježana BAgić. Izvolite. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. primjedbe koje su iznesene na brzinu donošenja zakona doista je nemoguće je ne složiti se s konstatacijom da …/Govornica se ne razumije./… Republike Hrvatske i naš postupak pregovora ne može opravdavati brzinu donošenja zakona. Međutim moram istaknuti da mi preuzimamo u postupku pregovora određene obaveze, trebamo ispunjavati, a za to se pravodobno pripremamo, prema tome ove izmjene i dopune zakona nisu olako niti brzo pripremljene. Priprema ih radna skupina od istaknutih kako profesora također i stručnjaka, u skladu sa onim što i jest dio pravne stečevine i koji treba Hrvatska ispunjavati i sa onim što je praksa pokazala da treba učiniti. Dozvolite samo podsjetiti da kada je prvi put donesen zakon još davne '93. godine …/Govornica se ne razumije./… 2003. godine nisu pokazale nužnim i potrebnim da se provodi javna rasprava o takvim zakonima. Međutim, da subjekti trebaju se pripremiti za primjenu zakona, u prvom redu trgovačka društva na koja će se taj zakon odnositi je činjenica koja stoji i zato ovaj Zakon predviđa da se, da stupa na snagu, odnosno počne se primjenjivati 1. siječnja 2008. godine. Dakle za razliku od situacije da ostavljamo samo 8 dana za pripremu subjekata odgodilo smo, vacatio legis je skoro 2 mjeseca ako zakon bude u konačnici izglasan kako bi se gospodarski subjekti, trgovačka društva pripremila za promjene koje se ovim zakonom predlažu. Dozvolite mi također podsjetiti da već sam rekla u uvodnom izlaganju Zakon o trgovačkim društvima već se primjenjuje 12 godina. Struktura zakona od početka je takva da on nudi okvir kako trgovačka društva trebaju poslovati uključujući njihova upravljačka tijela ako mogu tako se izraziti. Dakle uprave i nadzorni odbori. Također on predviđa uvijek da statutom se može drukčije odrediti i ovdje je izbor nad trgovačkim društvima da svojim statutom eventualno drukčije dogovore. Prema tome, zakonom su pravila jasno definirana, subjektima ostaje dovoljno vremena da se pripreme ako žele svoje poslovanje uskladiti u onom segmentu kojim ovim zakonom nudi da to mogu učiniti. I samo jedna digresija, nije zakon rađen, nikad nije ni bio rađen po uzoru na upravu ili na strukturu Hrvatskog fonda za privatizaciju. On kao posebna pravna osoba ima poseban zakon koji sređuje njegovo